господин Камен Костадинов да докладва. Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Предлагам на Вашето внимание Доклад за второ гласуване относно Законопроект за изменение на Закона за гражданското въздухоплаване, № 302-01-9, внесен от Министерския съвет на 29 юли 2013 г.

Няма. Закривам разискванията. Ако обичате, режим на гласуване за наименованието на закона.

Има желание да започнем отзад-напред и аз ще го изпълня.

Има ли неотбелязани в поименното изчитане? Тук ли е господин Методи Теохаров?

Благодаря Ви, след половин час пак ще се видим.